**Jarnjak, Ivan (HDZ)** Prelazimo na treću točku dnevnog reda. - Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Mirovnoj misiji u Afganistanu (ISAF), za razdoblje od 1. srpnja 2007. do 31. ožujka 2008. godine Vlada Republike Hrvatske na temelju točke 4. Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Mirovnoj misiji u Afganistanu dostavila je ovo izvješće. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za obranu. Izvješće ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Mate Raboteg državni tajnik u Ministarstvu obrane. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedavajući, poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora. Dakle, pred vama je na klupama Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Mirovnoj misiji u Afganistanu za izvještajno razdoblje od 1. srpnja 2007. do 31. ožujka ove godine. Ja ću pokušati ukratko predstaviti vam ovo izvješće ispred Vlade Republike Hrvatske kao predlagatelja slijedeći onu strukturu koja je inače dakle korištena u samom izvješću, evo nekoliko riječi općenito o samoj misiji. Ova misija kao što znate predstavlja najznačajniju mirovnu misiju hrvatskih oružanih snaga i brojčani najveći angažman Republike Hrvatske u međunarodnim mirovnim misijama uopće. I ona je ja bih rekao jedan od najkonkretnijih iskaza potpore Republike Hrvatske NATO-ovim operacijama uspostave mira i sigurnosti u svijetu. Tijekom izvještajnog razdoblja u mirovnoj misiji smo imali povećanje naših pripadnika sa 177 na 200 i na taj način smo potvrdili našu deklariranu spremnost za povećanjem napora, savezničkih napora u uspostavljanju sigurnosti i stabilnosti na području Afganistana. Trenutno, dakle ne odnosi se na to razdoblje ali ja ću povremeno davati i najnovije informacije. Dakle, trenutno mi u misiji imamo 275 pripadnika, pripadnika, naime ukupno 287 a s tim da 12 pripadnika su ustvari tehničko i stručno osoblje koje je privremeno tamo na poslovima periodičkog održavanja tehnike i na održavanju i uspostavi telekomunikacijsko-informacijske infrastrukture. Inače, po odluci Hrvatskoga sabora vi znate mi dakle možemo maksimalno imati u Afganistanu 300 pripadnika i Odluka Hrvatskoga sabora također koja se odnosi na 2009. godinu ostavila je isti maksimalni broj od 300 pripadnika u našoj Mirovnoj misiji u Afganistanu. Mi smo imali redovne rotacije u izvještajnom razdoblju u četiri navrata u listopadu i studenom 2007. i u veljači i u ožujku ove godine. A isto tako smo uz pomoć naših kanadskih prijatelja, dakle, organizirali jednu značajnu donaciju i prijevoz, dakle, koristili smo njihov zračni prijevoz pješačkog naoružanja i streljiva

nije zbog toga najmanje važno što spominjem na kraju je uspješno da smo mi uspješno proveli sve pripremne radnje i ostvarili, organizirali glasovanje na izborima za zastupnika u Hrvatski sabor prošle godine što je tehnički, objektivno bilo dosta zahtjevna, ja bih rekao zadaća, operacija jer su naši pripadnici disperzirani na velikom prostoru po cijelom Afganistanu. Ali evo omogućili smo ostvarivanje ustavnog prava i pripadnicima naših mirovnih snaga u Afganistanu, dakle, da ostare svoje ustavno pravo glasovanja za zastupnički dom Hrvatskoga sabora. Poštovani zastupnici nešto ukratko o sigurnosnoj situaciji i o mandatu naše mirovne misije. Dakle, vi znate da se ona održava pod vodstvom NATO-a i u skladu sa mandatom Ujedinjenih naroda, to je najznačajnija operacija koju NATO provodi, ne samo trenutno nego već i duže vrijeme. I u gotovo svim ključnim dokumentima NATO-a ističe se važnost ove misije, važnost njenog konačnog uspjeha. A da je ona značajna već samo po sebi govori i činjenica da u toj operaciji sudjeluje 40 zemalja sa preko 47 tisuća vojnika, od toga je dakle, svih 26 zemalja NATO-a i 14 zemalja, partnerskih zemalja. Dakle, cilj angažmana u savezu Afganistanu je pomoć vladi Afganistana u uspostavi kontrole nad cjelokupnim državnim teritorijem, u uspostavi autoriteta centralne vlasti, omogućavanje provođenja legitimne državne vlasti nad cijelom teritoriju i naravno u svrhu oduzimanja sigurnog utočišta terorističkim skupinama i organiziranom kriminalu. Vi znate da iz toga prostora ide najveći postotak, dakle, trgovine narkoticima. Postoji jedna izlazna strategija, dakle, iz Afganistana koji je inače dosta složena priča u kojoj naše oružane snage također sudjeluju, a to je da se stavlja sve veći naglasak na obuci i opremanju afganistanskih sigurnosnih snaga u cilju jačanja sposobnosti same države i afganistanskih vlasti za preuzimanje odgovornosti za stanje sigurnosti. I u tom smislu mi sudjelujemo, dakle, jedna od naših sastavnica u Afganistanu je tzv. operativni mentorski tim za vezu koja je po svojim rezultatima u obuci i pripremama afganistanske vojske jako zapažena i vrlo cijenjena od strane saveznika. Inače, naš kontigent je raspoređen u tri regionalna zapovjedništva, regionalno zapovjedništvo glavni grad, regionalno zapovjedništvo sjever i regionalno zapovjedništvo zapad u četiri provincije i u stalnim lokacijama u Kabulu,

Dakle, spomenuo sam sastavnice, to je operativni mentorski tim za vezu, to je promatrački mobilni, promatrački tim za vezu koji djeluje na zapadu. To su namjenske organizirane snage pješaštva, to je nacionalna obavještajna skupina, to je nacionalna zapovjedna skupina, to su nacionalni elementi potpore, to su namjensko organizirane snage vojne policije u Kabulu. Dakle, jedna vrlo složena struktura, dakle, mogu ukratko reći koje su njihove zadaće i namjena. Operativni mentorski tim za vezu, ne spominjem ga slučajno na prvom mjestu, on iako ima svega 27 27 pripadnika, smješten je na sjeveru, sastoji se od 19 instruktora, dakle, vrhunski obučenih časnika i dočasnika oružanih snaga koji djeluju kao instruktori i i 8 vozača terenskih vozila, on obavlja mentorski rad sa jednom afganistanskom bojnom, a dva instruktora djeluju i na korupsnoj razini. Dakle, naravno oni onda prate tu afganistansku bojnu i u njihovim dakle, na njihovim konkretnim zadaćama i kažem postigli su značajne zadatke u osposobljavanju afganistanske vojske, dakle, u tom segmentu gdje se može reći da je to u odnosu na ukupnu situaciju u Afganistanu, dakle, obučavanje i spremnost afganistanske vojske je, ja bih mogao reći jedna od rijetkih obećavajućih dakle, tendencija a to je da zaista ta vojska je svaki dan sve spremnija, da preuzima samostalno akcije u borbi protiv talibana. Dok još znatno posla treba napraviti oko organizacije policijskih snaga, gdje je još uvijek nazočna velika korupcija i niz drugih nepravilnosti. Pokretni osmatrački, promatrački tim za vezu je također jedna vrlo složena zadaća tog tima se sastoji u tome da oni, a djeluju u okviru litvanskog provincijsko rekonstrukcijskog tima na zapadu, njihova je zadaća da obilaze široke prostore u odnosu na bazu i stupaju u kontakt sa civilnim stanovništvom. Dakle, upoznavajući se sa njihovim potrebama i problemima i asistiraju u rješavanju tih problema. Mogu vam reći da, dakle područje njihovog djelovanja je i po nekoliko stotina kilometara od 100 do 200 km od centralne baze gdje praktički djeluju samostalno u takvim uvjetima gdje je vrlo teško i u pogledu infrastrukture, prostornih puteva i svega onoga što je potrebno za samoodržanje jednog takvog tima. I naravno, samo po sebi to nosi i određene opasnosti, jer upravo ta veza sa civilnim stanovništvom je na neki način i izazov za talibane koji žele upravo dakle isprovocirati lokalno stanovništvo da, mjerama represije i straha, dakle i natjerati ih da ne ostvaruju kontakte sa savezničkim snagama. Ja bih napomenuo da smo mi dakle gledajući za ovaj logistički element napravili značajne pomake, pa mogu reći da mi sada već gotovo samostalno održavamo dakle tehniku i uopće sami rješavamo logističke potrebe našeg kontingenta gotovo u svim sastavnicama osim strategijskog lifta, pardon, strategijskog zračnog prijevoza i bliske zračne potpore i hitne medicinske evakuacije. Svim ostalim elementima, popravcima vozila u opskrbi, u održavanju infrastrukture, dakle koju mi koristimo, objekata, opreme, prehrani, cestovnom i zračnom transportu unutar Afganistana praktički to rješavamo samostalno samostalno i u dobroj mjeri neovisno od pomoći naših saveznika i velike smo evo dakle, veliki u izgradnji sustava veze. Mi sad imamo sve naše sastavnice povezane u realnom vremenu, sa radio-komunikacijskim uređajima koji mogu prenositi ne samo glasovne poruke nego i sve ostale formate poruka. Dakle, od digitalnih formata, fakseva, radio putem itd. Isto tako smo uspostavili i stalni video link sa zapovjedništvom, sa Glavnim stožerom tako da se može, dakle u svakom trenutku se uspostaviti video konferencijska veza sa zapovjedništvom naših snaga u Kabulu što je vrlo značajno, jer dobivamo dakle informacije o realnom vremenu, o trenutnoj situaciji. U tom pogledu, dakle, u tom komunikacijskom povezivanju smo napravili značajno i u smislu ugradnje radio-komunikacijskih sustava u vozila, tako da imamo sada da možemo pratiti dakle i djelovanje naših snaga u pokretu na terenu zahvaljujući tome što smo, već imamo nekoliko godina dobru suradnju sa velikom francuskom tvrtkom “Tales“ i njihovi radio uređaji koji se finaliziraju u Hrvatskoj su dakle ugrađeni i u stacionarne objekte i u vozila, napravili vrlo značajne pomake. Naše namjenski organizirane snage Vojne policije već, ja bih rekao tradicionalno obavljaju vrlo zapaženu zadaću. Evo, ja sam bio nedavno u Bruxellesu. Dakle, prije desetak dana i bila je jedna visoka delegacija iz zapovjednih struktura NATO-a u posjetu Afganistanu i imao sam prigode razgovarati sa nekima od njih kad su se vratili, gdje su imali zaista, dakle to nije kurtoazija nego svi su bez iznimke govorili o visokoj profesionalnosti naših vojnih policajaca jer su im oni davali eskort. Eskort su im davali, dakle tijekom njihova kretanja u glavnom gradu. Morate imati u vidu da je sigurnosna situacija složena, da je gora nego prije i da su se povećale opasnosti od samoubilačkih napada i od improviziranih eksplozivnih naprava itd. Međutim, način na koji su oni proveli osiguranje, pripremili taj transport itd. ostavio je jedan vrlo impresivan dojam na svo na svo osoblje NATO-a koje je bilo dole u Afganistanu. Dakle, isto tako imamo sve najbolje reference i pohvale oko namjenskih snaga pješaštva koje daje osiguranje kampa na sjeveru. To je kamp Marmal u Mazar-i Sharifu. Oni daju praktički sve stražarske poslove ophodnje, zaštitu zrakoplovne luke itd. ali toliko evo o strukturi naših snaga. Naravno, imamo i naše stožerno osoblje koje sudjeluje u zapovjedništvima ISAF-a i u drugim zapovjedništvima kao dislocirano osoblje i oni su nam vrlo dragocjeni, jer nam daju pravovremene informacije o tome što se događa u širem kontekstu, tako da to je onda i velika pomoć našem zapovjedniku kontingenta jer smo pravovremeno na izvoru svih relevantnih informacija i naravno sigurnosno interesantnih informacija. I u tom smislu veliki posao rade i također nacionalni element, nacionalno-obavještajni element koji se sastoji od određenog tima koji usko surađuje sa saveznicima i povezan je satelitskim linkovima iz Kabula i sa sjevera sa domovinom koju je štićeni komunikacijski link tako da dobivamo sve relevantne sigurnosne informacije pravovremeno i od njih, a oni to također distribuiraju našem zapovjedniku u Afganistanu. Dozvolite mi da dam jednu procjenu, iako sam u tom smislu nešto i rekao, dakle procjenu uspješnosti djelovanja naših snaga, odnosno ocjenu ocjenu njihova djelovanja. Mi smo, dakle sada imamo dvanaesti kontingent. Mi svaku od rotacija i svaki kontingent, dakle koristimo u prikupljanju iskustava iz operacije, iz misije. Imamo razrađen sustav naučenih lekcija koji primjenjujemo u obuci narednog kontingenta i upravo zahvaljujući tome možemo evo do sada, dakle biti sretni i ponosni što nismo imali težih incidenata. u izvještajnom razdoblju, naše snage su bile suočene sa četiri izvanredna događaja, od toga su bila tri napada, bilo ručnim bacačima, bilo raketama itd. u objekte u kojima su se oni trenutno nalazili. Jedna je bila prometna nesreća, ali upravo kažem zbog načina pripreme, zbog povećanja kvalitete, opreme koju nose sa sobom itd. zbog visoke profesionalnosti, zbog pomno razrađenih operativnih procedura u svim su pozicijama, dakle u svim situacijama s kojima se mogu suočiti, mi evo na sreću do sada nismo imali većih i ozbiljnijih niti ozljeđivanja, a ne daj Bože niti smrtnih slučajeva. Prema tome ocjena je da cijeli naš kontingent uspješno odrađuje svoje zadaće. Mogu reći evo kada govorimo o opremi, da smo mi osigurali, dakle pored svega ovoga, nove odore sa digitalnim uzorkom, dakle pustinjske odore sa digitalnim uzorkom hrvatskog ozemlja. Tako da oni sada imaju prepoznatljivu odoru po kojoj se razlikuju od ostalih pripadnika drugih zemalja što je vrlo važno. Vrlo kvalitetan i dobar odnos naši pripadnici ostvaruju na svim razinama sa lokalnim stanovništvom, tako da ih oni razlikuju već i zbog tih odora se odmah može znati da se radi o našim pripadnicima. Također smo, dakle pored komunikacijskih sustava, mi smo u izvještajnom razdoblju osigurali pet novih oklopnih vozila sa posebnom zaštitom sa … standardima. Četiri su dakle izvan toga razdoblja naknadno opet njima dostavljeni dolje, dakle imamo ih ukupno devet i sada smo nedavno prije 20-tak dana sklopili ugovor sa Sjedinjenim Američkim Državama o najmu 30 njihovih "hanvija" koji su opremljeni u njihovoj vojnoj bazi sa posebnom opremom za blokiranje aktiviranja improviziranih eksplozivnih naprava što je vrlo važno. Tako da što se vozila tiče mislim da su značajno sada ja bih rekao standard opremanja je značajno poboljšan i rekao bih da smo gotovo postigli onu optimalnu očekivanu razinu. Dakle isto tako red mi je spomenuti i medicinski tim koji djeluje na zrakoplovnoj bazi u Kabulu, na kabulskom aerodromu, koji je već tradicionalno dio dio medicinskog tima zemalja A3, sada je to u okviru češke i poljske bolnice i mi tamo imamo jednog liječnika, imamo dva medicinska tehničara i jednu sestru i oni dakle pružaju zdravstvenu potporu ne samo pripadnicima ISAF-a nego i civilnim dužnosnicima i i stanovništvu itd. Prema tome, ja bih rekao u zadnje vrijeme smo intenzivirali i naše sudjelovanje u bilateralnim programima, a isto tako i u međunarodnim programima pomoći civilnom stanovništvu gdje sada Republika Hrvatska sve više i u tom segmentu sudjeluje. Ukratko i završno, nešto o uočenim nedostacima i smjernicama za daljnja poboljšanja. Naravno poboljšanje opreme je permanentna zadaća i mi ćemo na tome raditi dalje. Dakle isto tako namjeravamo i to smo vidjeli, poboljšati organizacije logističke potpore kroz centraliziranu nabavu, skladištenje i distribuciju roba pričuvnih dijelova, naoružanja itd. i naravno još jače promicati nacionalne vrijednosti i dobra, posebno kroz suradnju sa lokalnim stanovništvom, ali i sa svim ostalim nacijama koje sudjeluju u ISAF-u jer na taj način izravno i neizravno doprinosimo afirmaciji Republike Hrvatske. Poštovani zastupnici, od mene toliko u smislu eto jednog sažetog predstavljanja ovoga izvješća. Hvala na pozornosti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo su klubovi. Ovdje piše u ime kluba zastupnika Boris Šprem. Ja mislim da je to u ime kluba SDP-a, uvaženi zastupnik Boris Šprem. Jel' tak? … /Upadica

Poštovani gospodine državni tajniče, mislim da su dva državna tajnika ili možda griješim, ali također suradnika, uvažene kolegice i kolege. Najprije bih kazao da evo ne trošimo previše vremena, da racionaliziramo vrijeme, da sve ono što je gospodin Rabotek rekao, mi smo na Odboru za obranu Hrvatskoga sabora imali također iscrpno izvješće i jednoglasno smo podržali izvješće temeljem tog izvješća predstavnika Vlade. A sada mi dozvolite da u ime kluba SDP-a se osvrnem na ovo izvješće. Jedna od najtežih poslijeratnih zadaća pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske sa sigurnošću se može reći, je sudjelovanje u Mirovnoj misiji ISAF-a u Afganistanu. Ove godine planira se da će oko 300-tinjak pripadnika Oružanih snaga boraviti na tom nestabilnom i nesigurnom području. Sudjelovanje u navedenoj misiji za Oružane snage Republike Hrvatske predstavlja veliki izazov, ali i veliku odgovornost. Kao prvo, da se svi pripadnici Oružanih snaga koji se nalaze u misiji, živi vrate kući te da s uspjehom ispune sve povjerene im zadaće. Svjedoci smo u zadnje vrijeme porasti napetosti kako u Afganistanu tako i u pograničnom području Pakistana s Afganistanom. Snage talibana evidentno jačaju, bolje su organizirane, naoružane i posjeduju jake baze na tlo Afganistana i Pakistana, stoga predstavljaju veliku prijetnju vojnicima svih zemalja koji se nalaze u Mirovnoj misiji ISAF-a. Duhovni vođa talibana Bin Laden je neuhvatljiv, kao duh se šeće. Neuhvatljiv je i za sam SAD iako posjeduju najmoderniju tehnologiju praćenja i nadzora. Ovime želim samo naglasiti ozbiljnost situacije na terenu, a da je tome tako želim, možemo vidjeti iz samog izvješća koje govori o sigurnosnoj situaciji u Afganistanu. Naime naše snage imale su kao što je gospodin Rabotek istaknuo, četiri bliska kontakta s talibanima u kojima je hvala Bogu prošlo sve dobro, a za to trebamo zahvaliti velikoj profesionalnosti našeg vojnika te njihovom strogom poštivanju sigurnosnih uvjeta i zapovjedne vertikale. No ja osobno vjerujem da im je u tom pomoglo iskustvo stečeno u Domovinskom ratu. Međutim, ovdje želim naglasiti da bliski susret s Talibanima predstavlja upozorenje, signal našim zapovjednicima da zadaće u Afganistanu ni u jednom trenutku ne smiju prerasti u redovite. Isto prvenstveno iz razloga, jer se u Afganistanu provodi jedan oblik specijalnog rata u kojem su sva sredstva dozvoljena, a ista se rade od strane Al-Qa'ide i Talibana. Upravo zato najbitnija stvar za naše vojnike je dobra i kvalitetna obuka, te priprema koju moraju provesti ovdje, a pri čemu se trebaju koristiti prijašnja iskustva jer dobro znamo kako jak i realističan trening glavu čuva. Druga bitna stvar za pripadnike misije je logistička potpora. Pripadnici Oružanih snaga koji se nalaze u mirovnim misijama moraju imati najbolju i najmoderniju opremu, kako bi se mogu uspješno nositi sa svim nedaćama. To je naglašeno i u samom izvješću točka 5. dakako da su to ozbiljne stvari koje treba što žurnije riješiti. Više puta smo govorili o potrebi i organiziranju vlastitog zračnog transporta velikog radijusa. Vlada Republike Hrvatske trebala bi osigurati sredstva za jedan takav zrakoplov koji bi omogućio brži, kvalitetniji i sigurniji transport naši snaga, pogotovo bi takav zrakoplov bio značajan u slučaju eskalacije sukoba i potrebe eventualnog izvlačenja naših snaga sa kriznog područja. Još dozvolite na kraju da u ime kluba SDP-a kažem sljedeće prijedloge koji idu u prilog izvješća i obraćanja gospodina državnog tajnika u ovome Hrvatskom saboru. Jedna sasvim konkretna, dakle ono što smo u kontaktu sa zapovjednicima koji su se vraćali iz Afganistana čuli, a to je da im trebaju psiholozi u svakoj misiji na više mjesta. Zašto? Zato što im pružaju psihološku pomoć, jer su udaljeni tisuće kilometara od domovine. Tu ima i pripadnika ženskog spola. Taj je prijedlog koji se tiče i ministarstva i glavnog stožera, a to je da se razmisli o tome da se naši pripadnici kojih je sada evo čuli smo blizu 300-tinjak, grupiraju na jednom mjestu, jer će time sigurnost njihova biti veća. Naravno treba vidjeti i o kojem se mjestu radi. Četvrto što mislim da bi bilo dobro i što mislim da bi bilo dobro, a to je, a nedostaje nam to u našem sustavu odlikovanja i priznanja, a to je da se te naše vojnike koji se vraćaju iz Afganistana na neki način da im se da pažnja u ime vrha države, u ime predsjednika Republike da on može recimo dodijeliti svakom vojniku barem medalje. I na kraju bih kazao da je i u odboru, od članova odbora i članica odbora, a ja to sada ovdje ponavljam u ime odbora zatraženo da tako kažem, predloženo da ili članice ili članovi odbora posjete u najskorije vrijeme naše pripadnike u Afganistanu ili u kombinaciji predstavnici odbora sa čelništvom Sabora. Na samom kraju znate kako se dobro i dugo stvari odvijaju i u našem prisustvu ove Mirovne misije u Afganistanu, dok se ne vrati prvi mrtvački kovčeg kući. Da bismo to spriječili, razmislimo i o ovim prijedlozima koje smo vam dali, razmislimo o tome kada raspravljamo da ozbiljno raspravljamo o ovome u Hrvatskom saboru, jer mi na koncu donosimo odluku o tome obimu i u kojoj, da tako kažem kvaliteti, naši pripadnici Oružanih snaga ići u određenu misiju u međunarodnom aranžmanu. Hvala lijepa.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 Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjena gospodo državni tajnici, uvažena gospodo zastupnici. Pa ju će se nadovezati se na istup gospodina Šprema. Svaka čast našim vojnicima koji su u Afganistanu, svim onima koji su prošli Afganistan. Oni su tamo danas 12. kontingent. U ovome času mi u Afganistanu imamo 275 hrvatskih mladića. Oni su tamo znate, jer je to od njih tražilo političko vodstvo, oni su tamo, jer su sami na to pristali. Znači nitko nikoga ne može poslati u jednu vojnu misiju izvan Republike Hrvatske ako taj netko sam na to ne pristane. Jednako tako i svi naši vojnici u Afganistanu su pod navodnicima, ako se tako smijem izraziti "dobrovoljci" i profesionalci. Na žalost, imamo slučaj nekih od njih da po povratku su se znali odmetnuti. To je slučaj ovog natporučnika iz Rijeke koji je nedavno uhićen zbog, da sada ne govorim zbog čega. Na strani četiri ovog izvješća doslovce se kaže, da Mirovna misija (ISAF) Afganistanu je misija pod vodstvom NATO-a, održava se u skladu sa mandatom Ujedinjenih naroda i najznačajnija operacija koju NATO trenutno provodi. NATO gotovo u svim ključnim dokumentima ističe važnost angažmana i konačnog uspjeha u operacije u Afganistanu. U prilog tome govori angažman saveznika. U operaciji sudjeluje 40 država, 26 članica, 14 ne članica s preko 47 tisuća vojnika. Dalje se kaže u ovom izvješću da sudjelovanje u misiji ISAF je u središtu pozornosti NATO-a i smatra se operacijom od ključne važnosti i najvećeg prioriteta. saveznika u Afganistanu je pomoć Vladi Afganistana u uspostavi kontrole nad cjelokupnim teritorijem zemlje, omogućavanje provođenja legitimne državne vlasti, te oduzimanje sigurnog utočišta terorističkim skupinama i organiziranom kriminalu. Međutim, ja ne vjeruje da će ova misija ISAF-a u konačnici uroditi plodom. Velik dio Afganistana u ovome času jednostavno se ne da kontrolirati veliki dio Afganistana ne da je samo izvan kontrole ISAF-a nego i afganistanskih vlasti. Ja sam osobno 2001. glasao za slanje Hrvatskih vojnika u Afganistan, ali već neko vrijeme ne dižem ruku za slanje naših trupa u Afganistan, jer sumnjam da ta misija u Afganistanu može uroditi plodom. 2001. to je bilo jasno logično, zbog napada na New York, na Washington, na našu civilizaciju ili na naše civilizacijske vrijednosti ali je naša sreća isto tako kao što smo ovdje čuli da do sada usprkos svemu nekoliko napada, 3 ili 4 nismo imali poginulog u Afganistanu. No bojim se isto tako da nam se to ili da to i nas može uskoro zadesiti. Danas je kao što sam imao priliku pročitati 47 tisuća vojnika pod kapom NATO-a u Afganistanu. Ja ću vam pročitati između ostalog i što govori zapovjednik misije NATO-a u Afganistanu američki general David McCernen. On je izjavio u srijedu, pred nekih mjesec dana, da to je bila srijeda da su mu potrebna pojačanja što je prije moguće jer borba s talibanima postaje sve teža i sve veći broj stranih boraca dolazi u Afganistan preko pakistanske granice. «Dodatni vojni kapaciteti», citiram, «koji su zatraženi potrebni su što je prije moguće». To je izrečeno na toj konferenciji za tisak u Pentagonu dodajući kako se nada da će nove postrojbe biti osposobljene za borbu protiv pubenjenika kao i za obuku afganistanske vojske. Naglasio je da treba više pojačanja od zatraženih 10 tisuća vojnika kako bi pojačao vojnu kampanju na jugu i istoku Afganistana gdje je nasilje eskaliralo. U Afganistanu je trenutačno oko 33 tisuće američkih vojnika. 20 tisuća njih se bore s talibanima i Al'quaida-om i 13 tisuća je u sastavu Znači na tih 47 tisuća treba pridodati i još 20 tisuća američkih vojnika. Prema navodima američkih dužnosnika nasilje u Afganistanu ove je godine u porastu za 30%. A broj poginulih američkih vojnika najveći je u intervenciji od te zemlje 2001. godine. Drugo, ono što poštovana gospodo vi isto tako znate da se danas u Afganistanu daleko više gine no što se gine u Iraku. Više znači mi imamo mrtvih danas u zadnjih 3, 4 mjeseca u Afganistanu no što savezničkih vojnika, nazovimo ih tako gine u Iraku. Mi smo još uvijek stacionirani na relativno mirnom sjeveru ali je isto tako iz riječi državnog tajnika vidljivo da se rat širi i ono što je najbitnije. Prvo, točno. Ova operacija se vodi pod kapom Ujedinjenih naroda. Hrvatskoj su Ujedinjeni narodi itekako pomogli u periodu od 1991. do 1995. preko svojih tako dalje. Možemo reći na neki način zaustavili su, ajde umirili ta ratna djelovanja na prostoru Republike Hrvatske i mi smo vječni dužnici Ujedinjenim narodima. Znači u ovom konkretnom slučaju operaciju ne vode Sjedinjene Američke Države kao što je to slučaj recimo dole u Iraku. Međutim ono što je isto tako bit, o čemu treba isto netko progovoriti u tijeku su američki izbori. Što ako dođe do promjene američke politike i prema Iraku, možda prema Afganistanu a vjerojatno da će se to dogoditi? Predsjednički kandidat Barack Obama najavljuje povlačenje vojske iz Iraka. To čini do sada niz zemalja u Iraku počev od jedne Španjolske i Italije. Ako se povuku trupe iz Iraka pretpostavljam da će se relativno brzo nakon toga povući i iz Afganistana. A ako ne, ako trupe ostanu u Afganistanu tamo će izbiti da se tako izrazim figurativno «pato». Zašto? Jer će se sve snage i Al'quaide i talibana i ne znam koga sve ne iz Iraka, Sirije, Irana i tako dalje prebaciti u Afganistan. Stoga na svima nama zastupnicima, jasno uz političko vodstvo ove zemlje, je da donesemo jednu odgovornu odluku koliko još ima smisla biti biti u Afganistanu? Što smo mi postigli tom, tim našim prisustvom u Afganistanu? Jasno da smo se legitimirali kao dio zapadne civilizacije. Jednako tako solidarizirali smo se sa onima koji su i nama pomogli u onom periodu od 1991. do 1995. kada je prijetio opstanak i našoj domovini. Afganistan, ajde recimo privremeno nije danas tamo jedan teroristički poligon ali ja ne znam ako se trupe povuku Amerike iz Iraka možda stvarno postane jedan poligon sukoba, pod navodnicima, civilizacija. Što raditi? Ako se ISAF povuče iz Afganistana u roku od 48 sati tamo će doći do promjene vlasti. Ako se Amerikanci povuku iz Iraka pretpostavljam da će i tamo doći do promjene vlasti, pitanje koliko su te institucije danas tamo stabilne. Ne znam, čini mi se, neke naše vrijednosti nisu i njihove vrijednosti. Ovdje je život sve. Tamo su neke druge vrijednosti. Stoga da zaključim na kraju, o tome ćemo više razgovarati kada bude ispred nas odluka o slanju idućeg kontingenta u Afganistan. Ovo izvješće je apsolutno korektno, iskreno, otvoreno. Mislim da je i državni tajnik na isti takav način jedan iskren, otvoren govorio o prilikama u i u kojoj su poziciji naši vojnici u toj zemlji, ali ono što se normalno svi mi pitamo kada dižemo ruku da li će se i svi naši vojnici živi kući kući vratiti? Vjerujem u to zato jer je riječ o vrhunskim profesionalcima, ljudima koji su izuzetno dobro obučeni. Za kraj ja se osobno plašim da je misija u Afganistanu u slijepoj ulici, toj ulici i da možda treba i o nekoj rezervnoj varijanti izvlačenja. Dobro je i to da su naši vojnici tamo, vidimo, kao što smo i čuli autonomni. Da su u stanju sami obavljati, ne znam, od popravki, opskrba, opskrbe. Da imaju video link, da imaju svoja zapovjedništva ili predstavnike svojih članova u tim savezničkim zapovjedništvima. Dobro je i to da se maksimalno posvećuje računa o njihovoj ali nisam optimist o uspjehu ne naše misije nego misije ISAF-a u Afganistanu. Državni tajnik je malo prije spomenuo da to nisu u stanju, ili gospodin Šprem, ne znam sada točno u stanju kontrolirati niti Amerikanci. Sve veći je broj samoubojica, mina i tako dalje. Da se rat naprosto širi. Da se na neki način približava i našim vojnicima na sjeveru. Sve u svemu ovo izvješće je nadasve korektno. Mi ćemo glasati za isto ali ja osobno i ubuduće ću ostajati rezerviran kada se kada se bude donašala naredna odluka o slanju nekih dodatnih kontingenta vojnika u Afganistan. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo ispravak jednog netočnog navoda, uvaženi zastupnik Davorko Vidović. Izvolite. Smatram netočnim navod kolege Kajina da bi automatsko izvlačenje SAD-a i njihovih saveznika iz Iraka značilo i izvlačenje iz Afganistana. Ničim dokazana teza. Zašto ju ispravljam? Ispravljam zato što nije dobro stvarati dojam u javnosti da je ta intervencija u Afganistanu i Iraku nešto što je identično. Radi se o potpunoma različitima misijama, potpuno različitim sudionicima. Ovaj je pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda, ova druga nije. Tako da ne bi trebalo stvarati dojam da je naše sudjelovanje u Afganistanu identično onome da smo na primjer u Iraku. Mislim da to nije, ne, ne, stvara se takav dojam i zato nije dobro sumnju koju imaju opravdano građani prema mogućoj intervenciji u Iraku proširivati u Afganistan. Afganistan je potpuno druga priča. **Jarnjak, U ime kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik Mato Bilonjić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Mirovnoj misiji u Afganistanu za razdoblje od 1. srpanj 2007. do 31. ožujak 2008. godine. U svome iscrpnom izlaganju državni tajnik je se pohvalno izrazio na upravljanje i vođenje oružanih snaga u ovoj misiji, odnosno upravljanje ljudstvom i resursima, tako i lobističkom opskrbom da bi se jednostavno jedna misija mogla da uspije svi ti elementi su zadovoljeni pa se može kazati da Republika Hrvatska nastavila jačanje i potporu međunarodnih napora u uspostavi mira i obnovi u Afganistanu. Na samom početku ove misije naše Oružane snage brojale su 177 pripadnika, poslije se to uvećalo na 200 sa mogućnošću povećanja, znači u ovoj godini do 300, a kako smo čuli, znači sada imamo 273 plus 12 u tehničkoj struci. Sigurnosna situacija nigdje nije, gdje god ima ima rata, gdje god ima terorista pa da li to bilo ratno područje ili mirnodopsko područje s mogućnosti terorističkih napada ili od ovoga izvješća možemo pročitati da su talibanske snage napustile strategiju izravnog ofanzivnog djelovanja ili su vidjeli da jednostavno nemaju mogućnosti sa jačom brojčanom, jačom i opremljenijom vojskom pa su se uhvatili metode napada bombaša samoubojica i postavljanjem improviziranih eksplozivnih sredstava. U 4 iznenadna događaja u izvješću u tom razdoblju pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji ISAF-a pokazali su veliku profesionalnost strogo poštivanje sigurnosti zapovjednih procedura i tamo gdje se poštiva u vojsci sigurnosne zapovjedne procedure, zasigurno je smanjena mogućnost i stradavanja naših pripadnika te možemo zaključiti u ta 4 kroz izvješće da je samo bila jedna u prometnoj, prometnoj, jedna nesreća znači da je kriv led u mostu, pa možda malo i odgovornost samog vozača te da je jedan naš pripadnik lakše ranjen i odmah je u njemačkoj bolnici u sastavu kampa stavljena mu je longeta. Treba naglasiti pozitivno da su sve sastavnice hrvatskog kontigenta opremljeni u novu vojnu odoru boje pijeska sa … /Govornik se ne razumije./ … što je između ostaloga je prepoznatljivost Republike Hrvatske, odnosno naših vojnika, a i sama odora, osobno sam je vidio je dosta maskirana za područje u kojem se nalazi. Opremanje naših pripadnika novom jurišnom puškom G 36 kalibra 5, 56 milimetara jasno je iskazana naša opredijeljenost prema kvalitetima i NATO standardima, poboljšanje sustava veza, povećanje smještajnih kapaciteta te poboljšanje logističke potpore, a tu sam naglasio da bez dobre logističke potpore ni jedna misija ne može uspjeti. Mirovna misija u Afganistanu je misija pod vodstvom NATO-a, danas smo već nekoliko puta čuli da je tu u toj operaciji sudjeluje 40 država, 26 članica i 14 nečlanica sa preko 47 tisuća vojnika. Pripadnici oružanih snaga organizirani su na području 3 regije zapovjedništva, sjever, zapad i glavni grad sa svojim namjenskim snagama, znači namjenske snage, organizirane snage vojne policije, medicinski tim, namjenske snage pješaštva, operativno-mentorski tim veze, mobilno-promatrački mobilno-promatrački tim veze, stožerno osoblje, civilni tim za obnovu. I ono što je bitno kazati, da u našem sastavu, znači u medicinskom timu imamo liječnike, medicinske sestre i medicinske tehničare koji ne liječe samo i ne pružaju pomoć samo našim pripadnicima, nego i svim ostalima i da se nalaze u sastavu češke bolnice. Snage vojne policije su ekvivalenta 41 pripadnik, snage pješaštva su 63 pripadnika i 3 časnika, promatrački tim 28 pripadnika, operativno-mentorski tim o kome je danas bilo govora je 27 pripadnika od kojih su 19 instruktora i 8 vozača i obavještajni tim koji ima 6 pripadnika. U izvještajnom razdoblju izvršena je redovita rotacija pripadnika i to listopad i studeni 2007. i veljača i ožujak 2008. godine. U svezi sudjelovanja pripadnika hrvatskog kontigenta u Mirovnoj misiji u Afganistanu u razdoblju od 1. srpnja 2007. do 31. ožujka 2008. može se zaključiti da su pripadnici oružanih snaga dodijeljene zadaće izvršavaju odgovorno i profesionalno. Republika Hrvatska je značajno povećala svoje sudjelovanje u misiji povećanjem broja pripadnika, uvođenjem novih snaga i proširenje područja djelovanja. Visoka profesionalnost, izvršavanje zadaća i sve veći doprinos koji naši pripadnici hrvatskog kontigenta u Misiji u Afganistanu promiče ugled Oružanih snaga Republike Hrvatske i međunarodni položaj Republike Hrvatske. Stečeno iskustvo u misiji u Afganistanu i pritom naučene lekcije pridonijeti će još boljoj pripremi obuci Oružanih snaga Republike Hrvatske za sudjelovanje u mirovnoj misiji u inozemstvu. 26. lipnja ove godine održana je jedna velika NATO vježba, jedna prva vježba NATO na području Republike Hrvatske koju su osmislili časnici Hrvatske vojske i proveli časnici Hrvatske vojske pod zapovijedanjem zapovjednika kopnene vojske generala Mladena Kruljića, a na njoj su učestvovale Oružane snage Republike Hrvatske, Sjedinjenih Američkih Država, Albanije i Makedonije i na toj vježbi na novom uređenom poligonu, na toj vježbi je pokazano na koji će se način uvježbavati svi naši pripadnici koji će ići kroz rotacije u tu misiju. Klub Hrvatske demokratske zajednice pohvaljuje red i rad pripadnika oružanih snaga i podržava ovo izvješće. Zahvaljujem. U ime kluba HSS-a uvaženi zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, cijenjeni predstavnici Vlade Republike Hrvatske, uvažene kolegice i kolege. Na početku rasprave u ime kluba HSS-a želim pohvaliti sve naše pripadnike vojne, kao i civilne komponente, koji sudjeluju u ovoj misiji, ali i svim drugim misijama širom svijeta. Mišljenja smo da ovo izvješće o kojem raspravljamo ukazuje na probleme, izazove i zadaće sa kojima se susreću naši pripadnici u Afganistanu, ali sa izazovima se susreće i Ministarstvo obrane, a posebno Oružane snage Republike Hrvatske sa upravljačkom i i rukovodnom strukturom. Mišljenja smo da ovakva izvješća u idućem razdoblju na objektivan način trebaju obuhvatiti i nešto više civilnog segmenta hrvatske misije te da u izradi izvješća sudjeluju i Ministarstvo vanjskih poslova odnosno unutarnjih poslova. Izvješće o kojem raspravljamo klub HSS-a podržava i mislimo da ono na objektivan način dovoljno govori o doprinosu Republike Hrvatske kao člana Međunarodne zajednice na obnovi i stabilizaciji Afganistana. Doprinos naših vojnika je velik. A koliko se cijeni naš doprinos u Afganistanu govori i fotografiranje naših pripadnika na zagrebačkom aerodromu sa predsjednikom Bushom. Pročitavši izvješće, uz ostale dokumente koji su značajni za sagledavanje naših sveukupnih aktivnosti, a pritom posebno Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske do 2015. godine u kojem se planira izgradnja takvih sposobnosti da se može u mirovne operacije uputiti do 8% kopnenih snaga, a 40% kopnenih snaga treba biti osposobljeno i opremljeno za operacije pod okriljem NATO. Ukazujemo i na činjenicu da Oružane snage Republike Hrvatske od 2003. godine kroz individualne partnerske programe rade na vrlo važnim područjima, kao što su područje interoperabilnosti u sustavu zapovijedanja, nadzora i komunikacije koja uključuje informacijske, navigacijske i identifikacijske sustave, kao i na području interoperabilnosti usvajanja procedura i terminologija. Pored toga, Oružane snage Republike Hrvatske rade i na nekoliko važnih ciljeva kao što su razmjestivost vlastitih snaga, interoperabilnost s drugim snagama u misiji i osuvremenjivanje opreme i naoružanja, o čemu smo danas već dosta čuli. Još bih istaknuo da smo za 2007. godinu imali predviđeno upućivanje do 200 pripadnika Oružanih snaga, dok je za ovu 2008. godinu predviđena mogućnost angažiranja do 300 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Ukazujem i na činjenicu da imamo i 95 pripadnika na Golanskoj visoravni, a isto tako i u misijama sudjeluju pripadnici MUP-a i Ministarstva vanjskih poslova, tako da se vrlo brzo približavamo postotku od onih planiranih 8% kopnenih snaga uključenih u misije. Sve navedeno dio je sigurnosne politike Republike Hrvatske čijim ispunjavanjem nastojimo ostvariti glavne strateške ciljeve: članstvo u NATO-u i uključivanje u zajedničku sigurnosno-obrambenu politiku Također želimo ukazati i na nove misije i zadaće Oružanih snaga Republike Hrvatske, kao što su sudjelovanje u operacijama odgovora na krize i izvan nasilnog teritorija, uključujući i borbu protiv međunarodnog terorizma, kao i na novi profil vojnih sposobnosti koji je definiran međusobno uvjetovanim i povezanim kategorijama sposobnosti kao što su pravodobna raspoloživost snaga, sposobnost zapovijedanja i nadzora, sposobnost razmještaja snaga i mobilnost u području operacija i učinkovitost u angažiranju snaga te održivosti i sposobnosti izvođenja dugotrajnih operacija. Ukazujemo i na neke pozitivne efekte našeg sudjelovanja u ovoj misiji. Činjenica je da se namećemo kao aktivni sudionik provedbe međunarodne sigurnosne politike. Činimo veliku stvar za napaćeni narod Afganistana i po nama, to se premalo naglašava. Stječe se dojam da iako jasno svi naši donosioci odluka koje imamo priliku čuti u sredstvima javnog priopćavanja smatraju da smo u Afganistanu radi sudjelovanja i održavanja kolektivne sigurnosti, približavanju euroatlantskim integracijama i potpore borbi protiv terorizma. Mi smo mišljenja da treba više naglašavati pružanje pomoći afganistanskom narodu te takvo pružanje pomoći naglašavati kao socijalnu kategoriju. Naše sudjelovanje hvale svi relevantni čimbenici no smatramo da da treba biti i oprezan kod previše velikih hvala. Naši pripadnici koji su dio misije predstavljaju zamašnjak u našem preustroju Oružanih snaga Republike Hrvatske. Mišljenja smo da su se naši pripadnici uspješno adaptirali na uvjete i na terenu, kao i na način rada i funkcioniranje u misiji i stječemo nova znanja, ali vjerujem da učimo i druge odnosno drugi uče i od nas. Ukazujemo i na našu brojčanost, iskustvo i voljni moment, koji nisu dovoljni za obavljanje najvažnijih zadaća bez vrhunske opreme. Stoga vjerujemo da će se novim suvremenim sustavima naoružanja, komunikacije i nadzora, izjednačiti s najnaprednijim snagama u misiji. Mišljenja smo da vrijeme priprema za misiju treba dobro iskoristiti i osigurati adekvatnu logističku potporu misiji te podići profesionalnost na koju je bilo često puta primjedbi. Novi zahtjevi koji su pred nama traže aktivno sudjelovanje i drugih ministarstava kao dijelova sustava državne uprave. U misijama sudjeluju predstavnici Republike Hrvatske, kao što i u NATO savez ulazi Republika Hrvatska, a ne samo Oružane snage Republike Hrvatske. Ističemo da novi zahtjevi koji se postavljaju pred Republiku Hrvatsku sa sobom nose zahtjeve za povećanjem financijskih sredstava, povećanjem materijalno-tehničke komponente, kao i broja ljudstva. Slijedom navedenog, HSS će se zalagati za racionalni i izbalansiran sustav nacionalne sigurnosti u kojem će biti prepoznati svi njegovi elementi, sustav u kojem neće biti slabih karika. Stoga klub HSS-a podupire i ovo Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Mirovnoj misiji u Afganistanu i nadamo se da će se svi živi sretno vratiti svojim obiteljima što mi iz klub HSS-a želimo. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Josip Đakić. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi državni tajnici. tajnici. Pred nama je Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim misijama od 1. srpnja 2007. do 31. ožujka 2008. godine. Pa sudjelovanje naših oružanih snaga u ovoj misiji ISAF u Afganistanu naime je upriličeno kako bi Hrvatska država uputila svoje snage i pomogla savezničkim snagama u uspostavi mira, u izgradnji Afganistana, u obuci afganistanske vojske i policije za daljnje djelovanje i vođenje države. Naime, kao što je to u izvješću i navedeno Mirovna misija ISAF u Afganistanu je misija pod vodstvom NATO-a a održava se u skladu sa mandatom Ujedinjenih naroda i najznačajnija je operacija koju NATO provodi trenutno

te možemo vidjeti iz izvješća da je angažirano 40 država, 26 članica NATO-a i 14 onih koje nisu članice sa preko 47 tisuća vojnika koji učestvuju u ovoj operaciji zasigurno ne bi trebalo sumnjati u uspjeh operacije s obzirom da mir u Afganistanu mora nastupiti, pitanje je samo koliko dugo će vremenski to trajati. Sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske se nastavlja sa jačanjem potpore međunarodnim naporima u uspostavi stabilnosti i obnove Afganistana. U ovom izvještajnom razdoblju broj sudionika kao što smo vidjeli i čuli već danas je sa 177 povećan na 200 pripadnika oružanih snaga dok je za 2008. odobreno 300 mogućih a sada ih je upravo tamo 287 zajedno sa civilnim strukturama koje podupiru. Sve ovo govori o povećanom angažmanu Republike Hrvatske u mirovnoj misiji te deklariranoj namjeri da Republika Hrvatska i njene oružane snage žele pomoći savezničkim naporima u uspostavi mira i stabilnosti ali i prepoznatljivosti i vjerodostojnosti u partnerstvu za mir u svim operacijama koje se provode a naročito ovoj koja je najvažnija, najsloženija i koja zasigurno će imati svoj konačni uspjeh bez obzira u pojedine sumnje onih koji Hrvatski kontingent oružanih snaga je raspoređen na četiri stalne lokacije i to su Kabul, …/Govornik se ne razumije./…, Čančaran i …/Govornik se ne razumije./… i u kontingentu su slijedeće sastavnice a to su namjenski organizirane snage pješaštva, operativni mentorski tim za vezu, mobilni promatrački tim za vezu, mješoviti medicinski tim, namjenski organizirane snage vojne policije. Ostale sastavnice tima su strogo nacionalne i imaju svrhu pružati potporu i stvaranju uvjeta za provedbu aktivnosti pokrajinskih timova za obnovu ili PRT-a. Naime, pokrajinski timovi za obnovu su vrlo bitno sastavnice koje sa civilnim sektorom i vojnim sektorom zajedno uz angažman sredstava pojedinih država koje žele izgraditi infrastrukturu, želje poboljšati rad civilnih službi u svim ovim pokrajinama Afganistana i tako dovesti do jednoga reda, do mira, stabilnosti, napretka i u konačnici da afganistanski narod zajedno sa svojom vlašću može provoditi zakone, provoditi red i mir na svojem prostoru. Nadamo se da će naši vojnici koji su u zajedništvu u potpori sa litvanskim vodstvom, pa sa mađarskim, pa tako i ovi koji su diplomati i dvoje civilnih policajaca, inspektora, policijskih savjetnika koji su u potpori njemačkom timu da će sigurno doprinijeti napretku u tim pokrajinama u kojima jesu i u tim operacijama koje odrađuju. Hrvatski kontingent kao što smo rekli raspoređen je stalne lokacije. I ono što treba naglasiti da pripadnici Hrvatskih oružanih snaga u Afganistanu nemaju mandat ali nemaju ni sposobnost za nametanje mjera nego samo za provedbu zadaća potpore, očuvanju mira, obuke afganistanskih vojnika i izgradnje Afganistana u konačnici i izgradnji struktura i političkih, vojnih i policijskih kako bi Afganistan mogao živjeti kao samostalna država. Naravno, tome se suprotstavljaju u mnogome svi oni

na kokainu i na drogama koje prevoze ili koje švercaju preko tih zemalja. Najlakše rečeno, čista zarada na terorizmu i švercu je prisutna u okolnim zemljama, pa tako je i cilj uspostave što boljih partnerskih odnosa sa Pakistanom iz kojega također dolazi puno toga što ne valja i koji bi mogao puno toga spriječiti. Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske imaju zadaću i misiju i mogu borbeno djelovati samo isključivo u samoobrani i kada im je život striktno u opasnosti. Stoga sve drugo što rade rade striktno striktno po zadaćama koje su iz istog zapovjedništva. Ono što je važno reći da je uspostavljen štićeni izravni video link na relaciji Kabul-Zapovjedništvo Kabul-Zapovjedništvo operativnog središta Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske a isto tako i sa zapovjedništvima NATO-a u Bruxellesu i osobno smo mogli primijetiti kao predstavnici odbora u jednoj misiji u kojoj smo bili tj. jednom studentskom putovanju pod zapovjedništvima NATO-a da naši naši i u Bruxellesu pa i naši u Hrvatskoj zapovjedništva direktno razgovaraju i vide stanje kakvo je na terenu. To je ono što je jako dobro i što možemo pohvaliti da takvim načinom zaštićenog izravnog video linka relaciji Kabul-Zagreb može se zapovijedati našim snagama i govoriti o onomu što je izričito potrebno. Želim naglasiti da u ovim, u našem studijskom putovanju na kojem smo bili gdje je predsjednik Odbora za obranu pa i članovi Odbora za nacionalnu sigurnost u svim zapovjedništvima NATO-a istaknuto je samo pohvale na rad naših časnika, dočasnika i vojnika. Na rad naše misije u Afganistanu kao i svugdje u svijetu gdje su angažirani. To je za naglasiti i za pohvaliti i reći da stvarno imamo stručne, profesionalne vojnike, dočasnike i časnike koji izričito želeći prezentirati oružane snage Republike Hrvatske kao i domovinu Hrvatsku u cijelom svijetu odrađuju svoju zadaću temeljito i profesionalno. Sve pohvale koje su dobili one su višestruke i zasigurno su zaslužene. Ono što još želim naglasiti a već je rečeno da su opremljeni sa, po NATO standardima što se tiče oružja. «Hegler hof» puške sa 5,56 streljivom kao i odore koje su upriličene sa digitalnim, izradom razumije./ … zasigurno govore o tome da smo znatno unaprijedili svoje oružane snage i da smo ih omogućili suvremenu opremljenost i oružjem i opremom. U tom prilogu govori posebno, treba istači da je u izvještajnom razdoblju upućeno i stavljeno u operativnu funkciju 5 blindiranih vozila marke «Veco» koji su naoružani i opremljeni prema NATO standardima osiguravajući veliku, visoku razinu balističke zaštite posade vozila. U pripremi za upućivanje su još 4 vozila kojima ćemo ispuniti potrebe za, postići visoki standard i prepoznatljivost naših pripadnika. Evo kao što vidimo kroz ovo izvješće možemo samo izreći pohvale na izvješće, ali i na rad onih koji se opisuju u ovom izvješću i stvarno želim još jedanputa naglasiti da ovi vojnici promiču ugled Oružanih snaga Republike Hrvatske u međunarodnim misijama ali promiču i ugled same domovine nam Hrvatske jer su oni

Hvala lijepo. Odmah na početku želim reći da ću podržati ovo izvješće. Zadovoljna sam i sa njegovom kratkoćom ali istovremeno i jasnoćom. Mislim da sadrži sve ono što je bitno za jednu raspravu u zakonodavnom tijelu, u zastupničkom domu Hrvatskoga sabora i mislim da je isto tako dobro da je iz njega vidljivo da se prepoznaju i oni poslovi koje još treba doraditi, oni elementi na kojima treba popraviti i podići sigurnost ali i svaki drugi aspekt boravka pripadnika Oružanih snaga u misiji u Afganistanu. Ja se nadam da ćete tim svojim zaključcima pridružiti i one neke iznesene u ovoj ne dugoj ali čini mi se ipak bar u dijelovima korisnoj raspravi. A sve svakako sa svrhom povećanja sigurnosti prije svega onih koji predstavljaju Oružane snage u Afganistanu. A drugo i povećanja naših sposobnosti sudjelovanja u takvim misijama. Hrvatska u misiji u Afganistanu sudjeluje već punih 6 godina. 6 godina pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske odlaze u tu misiju koja je započela prvenstveno sa nakanom davanja potpore međunarodnim naporima u uspostavi stabilnosti i obnove Afganistana. Sjećamo se svi vrlo dobro da je direktan povod za jednu takvu složenu i prilično jaku akciju bilo, bio napad na New York. Napad na New York kao simbol beskrupuloznosti terorizma koji prijeti svijetu i istovremeno Afganistan kao nekakva kolijevka snaga koje predstavljaju srž tih terorističkih snaga i napada. Osim ovog tehničkog aspekta koji sadrži izvješće i na koji doista nemam gotovo nikakvih primjedbi čini mi se da postoji i vrlo ozbiljan politički aspekt pa ću ja iskoristiti ovu priliku da kažem nekoliko riječi o tome i možda potaknem neku vrstu buduće rasprave o tome. Točno je da ova misija u Afganistanu ima unutarnjo-politički i vanjsko-politički aspekt. Za Hrvatsku je važno da se dokažemo kao ozbiljan partner NATO saveza, kao relevantan partner koji je u stanju kvalitetno i pouzdano izvršavati svoje obaveze. Za Hrvatsku je važno da se promoviramo u svijetu direktno na takvim aktivnostima kao zemlja koja potiče mirnodopsku, mir, mirovnu politiku i koja nije spremna sudjelovati u bilo kakvim međunarodnim vojnim, vojno-političkim aktivnostima nego u ciljanim a to su one koje imaju privremeni karakter. To su one koje potiču stvaranje stabilnosti u zemlji u kojoj se intervenira i stvaranje uvjeta da ta zemlja preuzme odgovornost za stanje u vlastitoj zemlji u nekom prihvatljivom razdoblju. Napomenula sam da smo tamo već 6 godina. Ovo izvješće ne sadrži one aspekte na temelju kojih bi se moglo prosuđivati da li se pomaci u ovom dijelu, u dijelu upravo preuzimanja odgovornosti afganistanskog naroda i afganistanske vlade za svoju sudbinu i stabilnost svoje zemlje pa i određenu vrstu borbe protiv terorizma koji su pomaci u tom pravcu napravljeni? Mi znamo da jesu napravljeni određeni pomaci ali je pitanje da li su oni dovoljni i da li su ekvivalentni razdoblju kojim su, koje međunarodne snage provode u Afganistanu? Mislim da bi bilo dobro da se prvo u krugovima izvršne vlasti, a onda ako je potrebno i u sprezi sa Saborom otvori rasprava o tome dokle se došlo i koja je naša uloga da budemo ona snaga koja će u okviru Međunarodne zajednice, u okviru NATO-a, u okviru Ujedinjenih naroda postavljati jače zahtjeve da ta misija pokaže i veću efikasnost u odnosu na onaj njen cilj. Jer, ne možemo prihvatiti i ne smijemo se, mislim da se kao zemlja, mala smo zemlja. Nismo mi nekakvi lider i ne moramo biti biti lider u takvim akcijama. Ali da nam se ne dogodi da inercijom prihvatimo sudjelovati u nečemu što je na neki način možda izgubilo svoj prvotni smisao, smisao koji udovoljava političkim interesima naše zemlje. Upozoravam na ovo. Imam inače vrlo pozitivan stav prema ovoj, ali i prema drugim mirovnim misijama. I zato upozoravam ne bih htjela da se izrodi u nešto drugo, ne bih htjela da Hrvatska svojom nepažnjom velim ili inercijom bude uvučena u nešto u čemu nama nije potrebno sudjelovati. Imamo prostor u NATO-u, imamo prostor u Ujedinjenim narodima i mislim da možemo bez obzira što smo ovako mali preuzeti u tom političkom smislu proaktivan stav. I na kraju do nadam se viđenja sa dečkima u Afganistanu prenesite im pozdrave i potporu koju imaju, a nadam se da će ova tehnička potpora koju stalno pojačavate

svakodnevna životna vježba za ono što nas čeka u NATO-u. Ne samo da pokazujemo što znamo i možemo, nego i provjeravamo svoje snage svoje snage i sposobnosti za buduće izazove koji nas čekaju u okviru NATO saveza. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I završni osvrt, uvaženi Mate Raboteg, državni tajnik u Ministarstvu obrane. Poštovane zastupnice i zastupnici. Dakle, imam potrebu i za ovim završnim osvrtom ne zato da da polemiziram ili da odgovaram na neka pitanja, nego upravo da sa ovoga mjesta izrazim vašu, izrazim moju zahvalnost za vašu potporu. Dakle, kao zastupnica i zastupnika i kao klubova političkih stranaka našim vojnicima u Afganistanu, ali shvaćam to i kao šire, potporu jednoj odgovornoj politici koju Republika Hrvatska vodi kao odgovoran član Međunarodne zajednice koji prepoznaje dakle probleme te Međunarodne zajednice i spremna ih je rješavati zajedno sa ostalim demokratskim zemljama. se javim, pa ću se osvrnuti na neka pojedinačna izlaganja. U prvom redu zahvaljujem gospodinu Špremu na prijedlozima. Ja moram reći da smo mi o njima razmišljali i apsolutno podržavam sve te prijedloge. Mi smo razmatrali razne opcije našeg uključivanja u neke međunarodne inicijative radi osiguranja strateškog prijevoza, strateškog zračnog prijevoza. Dakle, postoje praktički dvije inicijative. Jedna je inicijativa koja okuplja većinu zemalja članica NATO saveza u rezerviranju resursa za zrakoplove C-17. Mi to razmatramo ozbiljno, dakle gdje bi onda mi našom participacijom u stvari rezervirali određen fond sati za korištenje zrakoplova C-17 za strategijski prijevoz razmatramo razne opcije i financijsku težinu takvog načina angažmana. Postoji i drugi jedan okvir, strategijski prijevoz. To je tzv. salis. Dakle, gdje se koriste resursi uglavnom Ukrajine i njihovih, dakle prijevoznih kapaciteta sa velikim zrakoplovima. Dakle, znamo da ne možemo sami nabavljati velike zrakoplove, ali kroz neke multilateralne inicijative ćemo se sigurno uključiti. Naravno, uključit ćemo i psihologe u misiju i apsolutno podržavam to i prepoznali smo da su ljudi takvog profila stručnjaka potrebni dole. Naravno oni će se i sa našim dušobrižnicima nadopunjat i s te strane taj nekakav post reumatski stres nije samo obilježje ratnog vremena, nego i vremena dakle jednog takvog angažmana ja bih rekao i u mirnodopskim operacijama i na to moramo paziti. Moramo paziti što će biti s tim našim ljudima kasnije kad se vrate. I naravno, grupiranje pripadnika na jednom mjestu. Sigurno da bi bilo bolje da smo mi na jednom mjestu i mi razmatramo sad mogućnosti, dakle grupiranja naših pripadnika. Istovremeno ne možete to preko noći. Naši saveznici s kojima radimo zajedno navikli su na nas. Svako otkazivanje ovako naprasno izaziva čitav niz problema u operacijama na terenu ali i bilateralno. Naravno, bilo bi najbolje kada bi imali mi nekakav svoj provincijski rekonstrukcijski tim. Ali vi znate da to nije priča samo Ministarstva obrane. To je možda čak najmanje Ministarstva obrane. Upravljanje jednom pokrajinom u jednoj tako nerazvijenoj zemlji to je velik izazov za cijelu državu. Dakle, mi oko toga još nismo ozbiljno raspravljali i pitanje imamo li i u ovom trenutku gledajući, dakle ne samo, kažem ponavljam na Ministarstvo obrane, nego na ukupan gospodarski potencijal, imamo li program, a imamo li snage za tako nešto. Isto tako, slažem se da bi trebalo dijeliti odličja kao što rade druge zapadne zemlje. Mi smo navikli samo na odličja, dakle koja su naši pripadnici Oružanih snaga dobivali u ratu, ali i na odličja za mirnodopske operacije. U svakom slučaju podržavam ove prijedloge. Mi smo o njima razmišljali. Naravno, pa evo osvrnuo bih se ukratko na izlaganje zastupnika Kajina. Ja shvaćam njegov skepticizam. On je dijelom razumljiv, dijelom i opravdan, ali ne bih se složio sa tako jednim pesimizmom. Mislim da je Afganistan složena priča i proturječna priča. Dakle mi tu imamo nevjerojatnih primjera uspješnosti. U prvom redu u demokratizaciji društva, u oslobađanju onih društvenih energija, u emancipaciji žene, u porastu školovanja djece koja nikad nisu vidjela školu, u ljudskim pravima itd. s druge strane jedno beznadnežno siromaštvo i naravno dakle kada govorim o uspjehu te misije, onda se uvijek naglašava da ne postoji alternativa tome, dakle bilo da se prekine misija, bilo da se saveznici izvuku da ona mora uspjeti, ali može uspjeti jedino kroz sinergiju vojnih i civilnih napora i to se stalno naglašava na svim sastancima u NATO-u. Dakle treba postojati jedna koordinacija ove vojne komponente koja osigurava, koja daje jedan sigurnosni okvir, ali potrebno je i sve ono ostalo. Dakle suradnja Ujedinjenih nacija, Europske unije, Svjetske banke i svih ostalih institucionalnih i izvan institucionalnih i toga nedostaje. Dakle toga nedostaje i zbog toga ovo sve skupa ne ide toliko naprijed pa je to eto i u izvjesnom smislu onako kako ja mogu to komentirati u okviru mojih skromnih mogućnosti bez neke političke analize. Dakle to je razlog zbog čega taj napredak nije toliko velik, toliko očekivan i tako očit. Jer upravo nije kompleksan, nije zastupljena potrebna sinergija svih međunarodnih institucija jer vojna komponenta definitivno ne može sama riješiti problem Afganistana. Eto, dakle i slažem se sa gospodinom zastupnikom Vidovićem, ne treba i ne može se stavljati znak jednakosti između Iraka i Afganistana i evo mi ćemo sa svoje strane kao resorno ministarstvo raditi i dalje maksimalno nadajući se da nećemo nikada biti u toj situaciji da očekujemo dakle, nadamo nadamo se da se neće dogoditi najgore i zato ćemo sa naše strane napraviti sve što je moguće i mislim imamo, znamo što treba i vrlo smo realni u procjeni nedostataka evo ja mogu reći zaista da smo u tom smislu puno napravili i prihvaćam također preporuku predstavnika kluba HSS-a da u ovo izvješće možda sljedeći puta bude više uključena i ta civilna komponenta koja će jačati sasvim sigurno, a mi kao matično ministarstvo onda ćemo tražiti priloge i od ostalih ministarstava koja sudjeluju pa ćemo onda prezentirati cjelovito izvješće. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se steknu za to uvjeti. Sada ćemo prekinuti sjednicu. Nastaviti ćemo u 15,00 sati sa 4. točkom, a to je Izvješće o stanju i upravljanju s robnim zalihama za 2007. godinu, s financijskim pokazateljima, predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. I želim vam svima dobar tek.